Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. To je - Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 387.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 Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Zakon se donosi radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, odnosno kako bi se u potpunosti osigurala provedba Uredbe Vijeća 834 iz 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Ovim se zakonom utvrđuje nadležno tijelo, zadaće nadležnog tijela, službena kontrola i način postupanja osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola, te upravne i prekršajne odredbe. Također su propisane obveze ministarstva u pogledu dostave izvješća i obavijesti prema Europskoj komisiji. Uredba Vijeća 834 iz 2007. jasno definira ciljeve, načela i pravila za ekološku proizvodnju koja teži uspostavi održivog sustava upravljanja uz poštivanje prirodnih sustava, te očuvanja tla, vode, biljaka i životinja vodeći računa o međusobnoj ravnoteži. Također pridonosi visokoj razini biološke raznolikosti, odgovornom korištenju energije i prirodnih resursa uz poštivanje visokih standarda dobrobiti životinja, te proizvodnji proizvoda visoke kakvoće. Ekološka proizvodnja stoga u društvu ima dvostruku ulogu u kojem osigurava određeno tržište koje odgovara na zahtjev potrošača za ekološkim proizvodima, a također doprinosi zaštiti okoliša i dobrobiti životinja kao i ruralnom razvoju. Imajući u vidu činjenicu da pristupanjem postajemo dio jedinstvenog tržišta EU za ekološke proizvođače nastupaju promjene u pogledu označavanja proizvoda. Proizvodi moraju biti označeni ekološkim znakom EU što do sada nije bio slučaj uz koji se mora navoditi područje gdje je poljoprivredna sirovina uzgojena. Radi izbjegavanja prevara i moguće zabune među potrošačima o podrijetlu proizvoda iz EU ili o podrijetlu proizvoda koji nije iz EU kada se koristi ekološki znak EU potrošači trebaju biti obaviješteni o području uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se sastoji predmetni proizvod. Uz obvezni ekološki znak EU dozvoljena je uporaba i nacionalnog znaka ekološkog proizvoda. Stoga se ovim zakonom uređuje korištenje nacionalnog znaka. Radi zaštite potrošača i tržišnog natjecanja pojmovi organski, biološki, ekološki, te skraćenice bio i eco zabranjeni su u označavanju, prezentiranju i komercijalnim dokumentima za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu sa ovim zakonom, odnosno sa uredbom s kojom se usklađujemo a to je 834 iz 2007. godine. Također, nastupaju i određene promjene za uvoznike. Uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja provodit će se sukladno uvjetima koji su regulirani pravnom stečevinom EU, a ovim zakonom se uređuju obveze ministarstva u pogledu izdavanja odobrenja za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja. Zakonom se uređuju uvjeti za ovlašćivanje kontrolnih tijela koja provode stručnu kontrolu nad ekološkom proizvodnjom te obveze istih prema ministarstvu. Sigurnost i kvaliteta hrane je osnovni preduvjet za osvajanje ne samo domaćeg već i globalnog tržišta stoga ekološki proizvod i sustavom kontrole i certificiranja potrošačima daje sigurnost i povjerenje u cjelokupan sustav proizvodnje. Zakonom se također uređuje osnivanje Povjerenstva za ekološku proizvodnju u svrhu prije svega praćenja razvoja ekološke proizvodnje te davanja stručnih prijedloga i mišljenja. Interes za ekološku proizvodnju naime u posljednjih nekoliko godina u znatnom je porastu pa je tako tijekom 2012. godine ukupno registrirano 1528 proizvođača koji proizvode na 31903 hektara poljoprivrednih površina što čini 2,45% u ukupno korištenim poljoprivrednim površinama. Hvala lijepa. Zahvaljujem zamjenici ministra. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo zamjenice ministra sa suradnikom. Klub HNS-a će dakako podržati ovaj zakon. Radi se također opet o usklađenju sa pravnom stečevinom EU, konkretno sa prihvaćanjem materije koja je ugrađena u Uredbu vijeća br. 834/2007. Ono što je novina gospođa zamjenica ministra je u svom uvodnom izlaganju apostrofirala uvođenje znaka za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno za ekološki poljoprivredni proizvod. Također se propisuje način reklamiranja ekoloških poljoprivrednih proizvoda i propisuju se ovlasti ministarstva koje donosi rješenje o tijelima koja vrše nadzor. Također se propisuje da agencija za poljoprivrednu proizvodnju vodi upisnik o subjektima u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji kao i da vodi Registar brisanih Hvala Ekološka poljoprivreda je bitan segment i segment u poljoprivrednoj proizvodnji koji definitivno ima svoju budućnost, ima svoju atraktivnost jer su trendovi takvi da je potražnja za takvim proizvodima primjetna na tržištu i šansa je upravo malih zemalja kao što je Hrvatska da se specijaliziranim u ovom slučaju sa dobro organiziranom ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom nametne na europskom tržištu. Stoga ne samo ovaj zakon nego i buduću pravnu materiju koja se tiče ovoga, a i provođenje same politike Ministarstva poljoprivrede treba usmjeriti u tom pravcu. HNS će zagovarati sve pozitivne mjere i naravno podržati sve zakone koji će ići u slijedu nakon ovog pa i ovaj. Ono što smo primijetili iščitavajući ovaj zakon je prema nama jedan tehnički propust koji smo ugradili u jedan kratki amandman o kojem će se predlagatelj očitovati do izglasavanja zakona. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Pozivam poštovanu kolegicu Đurđicu Sumrak da nas upozna sa stajalištima kluba HDZ-a. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ministra sa suradnikom. Pa evo ga poštovane kolegice i kolege malo nas je kao što je i uobičajeno u našoj sabornici, jučer smo o tome razgovarali, i možda ćemo svaki dan o tome razgovarati. Pred nama je između ostalog, po meni, čije je na neki način ovo i opredjeljenje poljoprivreda i šumarstvo, jedna vrlo važna točka a to je točka koja se odnosi na usklađivanje Uredbe Uredbe Europske zajednice i to prijedlog Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EZ 834/2007. o ekološkoj proizvodnji. Ova uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama i stoga važeći Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda iz 2010. godine iako je usklađen sa Uredbom Vijeća EZ 834/2007. prestaje važiti. Prije no što evo imam vremena pa bih htjela nekoliko riječi reći općenito zašto je za nas važna ekološka proizvodnja, da to nije samo filozofija života a na neki način kad se počelo baviti ekološkom proizvodnjom ona je to i bila. Ono što ja znam iz iskustva u radu a posebice sa nekim ekološkim proizvođačima na području grada Zagreba, ali i na području Slavonije ekološkom poljoprivredom počeli su se baviti mahom mladi ljudi koji su završili neke fakultete. Ono što mene oduševljava, to sam čini mi se već jedanput rekla, hoćete molim vas samo malo, jako mi smetate, arhitektonski i agronomski i onda su se mladi ljudi odlučili baviti jednom proizvodnjom za koju su shvatili da će biti profitabilna, jednako tako u području pčelarstva. Što se tiče svih zakonodavnih regulativa dosada ja moram reći da su one bile puno strože nego što su bile u EU. Dakle svo zakonodavstvo bez obzira što smo mi 2010.uskladili ga sa ovom uredbom prije toga bilo je puno strože jednako tako je bilo puno strože i što se tiče konvencionalne poljoprivrede. Da li je to dobro ili loše? Ja mislim osobno da je dobro jel se je uveo jedan red. Što se tiče stočarstva možemo biti ponosni jer neke zoonoze kod nas već godinama ih ne poznajemo i zato smo vrlo lako 2011.nakon 5 godina pa moram reći ne mukotrpnog ali evo nadzora dobili dozvolu izvoza svinjskog mesa i mesa divljači, sve zbog toga jer je naša Veterinarska inspekcija radila vrijedno svoj posao, a i takvo nam je bilo zakonodavstvo. Ja sam osobno recimo bila u Austriji pored Beča na jednom ekološkom imanju sa ekološkim proizvođačima i mi smo se svi skupa jako iznenadili u jednom velikom prostoru bila je preša za ulje, punionica meda, čajevi što kod nas naravno nije bilo dozvoljeno, radi poštivanja nekih higijenskih uvjeta. Ono što su tražili naši proizvođači a to je prodaja na kućnom pragu i ona obzirom na tako jednu postroženu regulativu nije bila naprosto moguća, nije bila moguća jer se vodila briga o higijenskim uvjetima proizvodnje i naprosto prije nekoliko godina doneseni su pravilnici i neki proizvodi koji su kao što je med, kao što je sir, kao što su i neki drugi proizvodi dakle odgovornost je sada na proizvođaču, inspekcije su te koje će proizvod kontrolirati i moramo vjerovati tome proizvođaču. Ekološka proizvodnja je poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane sirovina i prirodnih vlakana, te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki gospodarski i društveno opravdane proizvodno tehnološke metode, zahvate i sustave uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, a sukladno sa međunarodnim usvojenim normama i načelima. Po prvi puta je Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda donesen 31.siječnja 2001.godine. Sjećamo se tih godina tada je kada se netko bavio ekološkom proizvodnjom vrlo ga se čudno gledalo a da ne govorim o dinamičkim proizvodnjama i o nekim drugima. Razmišljalo se moram reći o tipu vještica. A u stvarnosti ekološka poljoprivreda partner je za održivu budućnost Hrvatske, ima strateško značenje za razvitak ruralnih prostora. Naime, to je i zaključak kojim je Vlada u veljači 2011.godine popratila usvajanje Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede za razdoblje od 2011.do 2016. Tada Tada je nadležno ministarstvo ustvrdilo i možemo reći prepoznalo ekološku poljoprivredu kao bitan poduzetnički koncept pa je cilj APREP-a ubrzati razvoj primarno osigurati opskrbu domaćeg tržišta a potom proizvoditi i za izvoz. Tada je također utvrđeno i najavljeno da će se do 2016.godine pod eko uzgojem biti negdje oko 8% poljoprivrednog zemljišta odnosno negdje oko 90 tisuća hektara. A lista eko proizvođača trebala se povećati sa tisuću na 5 tisuća gospodarstava. Rezultati ostvareni u međuvremenu baš nam ne mogu ulijevati neki naročiti optimizam. ukupno obrađivanih 1,1 milijun hektara poljoprivrednog zemljišta pod eko uzgojem bilo je 32,036 hektara odnosno 2,9%. Prema podacima 2012.godine prijavljeno je 27 tisuća 180 eko hektara i ima nekih tisuću 700 eko proizvođača. Ova razlika iznosa skoro 4 tisuća manje obradivih eko hektara u 2012.napsram 2011.ustvarnosti ilustrira da bi se projekcije akcijskog plana trebale brže ostvarivati. Sa konvencionalnom poljoprivredom Hrvatska ne može možemo to slobodno reći ne može ni sanjati ravnopravnu tržišnu utakmicu sa europskim farmerima. U ekološkoj proizvodnji hrane situacija je ipak obrnuta. U tom segmentu ne samo zbog iznimnih zemljopisno-klimatskih prednosti nego i očuvanja i od industrije nezagađenog okoliša te činjenice da su velike površine zarasle u korov i ne obrađuju se desetljećima, slobodno možemo reći da Hrvatska ima potencijal kao nijedna članica EU. Uz to ekološki uzgoj donosi i bolju zaradu u odnosu na cijenu hrane iz konvencionalnog uzgoja. A na hrvatskom tržištu je hrana ekološke proizvodnje skuplja samo 30% dok je na europskim i zapadnoeuropskim zemljama ona skuplja i do 80%. Godišnja vrijednost globalnog tržišta ekoloških proizvoda zapadno procjenjuje se da prelazi negdje oko 45 milijardi eura od čega se na europsko tržište odnosi gotovo polovica oko 21,5 milijardu eura. Najsnažnije tržište unutar europskih granica po potrošnji ekološki proizvedene hrane jest njemačko tržište sa vrijednošću oko 6,6 milijardi eura. Činjenica da tržište Europe uveze preko 50% ekološke hrane koje godišnje konzumira, a riječ je o iznosu većem od 10 milijardi eura mora biti veliki izazov i za ovu Vladu i za hrvatski ekoagrar. Milijun je hektara zapuštenog poljoprivrednog zemljišta samo u vlasništvu države. Tako je naime ustvrdio i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina najavljujući veliku zemljišnu reformu kojom će u funkciju staviti neobrađene površine, otvoriti 50 tisuća novih radnih mjesta i i ostvariti prihod od najmanje 7 milijuna kuna godišnje. Koliko je hektara u međuvremenu stavljeno u funkciju nama to nije poznato, nadam se da ćemo takvo jedno izvješće i dobiti. Kakav Kakav je stav resornog ministarstva vidjeti ćemo naravno kada vidimo kako se provodi akcijski plan do do 2016. godine, da li će se zaista ostvariti ovih 8% hektara što bi bilo jako dobro i 5 tisuća gospodarstava. Kako to …/Govornik se ne Vjerujemo da je i njima u interesu kao i svima nama u Hrvatskoj da ovaj segment ekološke proizvodnje zaista zauzme svoje mjesto koje zaslužuje u poljoprivredi ali i u gospodarstvu Hrvatske. Recimo u Austriji je 20 površina, 20% površina pod eko proizvodnjom, u Češkoj 11, u Italiji 9, u Sloveniji 8, u Španjolskoj 7. Od 16 akcija predviđenih akcijskim planom do sada je u cijelosti ili djelomično provedeno samo njih 6. Iz nastupa i izjava kreatora agrarne politike razvidno je da eko poljoprivreda za sada još ne predstavlja neki naročiti prioritet i ozbiljnu alternativu konvencionalnoj proizvodnji u rješavanju ekoloških, ekonomskih, socijalnih problema hrvatske poljoprivrede i seoskih područja. Zaista možemo reći da je eko poljoprivreda dio hrvatske agrarne politike prije svega zato što je ona i dio Briselskog paketa. Voljela bih da jednog dana to ne bude tako i da ta naša ekološka poljoprivreda a možemo biti zaista zadovoljni o tome su, je govorio i kolega Baranović ali mislim da ovdje i na odboru kolege koji su govori znaju o čemu govore da je to veoma važno područje za Republiku Hrvatsku. Što se tiče ovog usklađivanja sa uredbom ja to neću ponavljati, zamjenica je već govorila o čemu se ovdje radi. Naravno nije novina da se eko i bio ne mogu koristiti, niti su se oni mogli niti prije koristiti jer je bilo zabranjeno u onim proizvodima a što se naravno dešavalo na tržištu u komercijalne svrhe. Pa su oni pisali ne znam, eko šljive a bile su u nekakvim plastičnim starim ambalažama ili eko svašta i bio svašta. I zakon je izašao, znalo se i striktno na što može biti eko i bio. A sada naravno ovo još jedanput usklađujemo sa ovom uredbom. Nadam se da će ovo povjerenstvo koje je i do sada bilo na jednak način, ja se nadam da će ministar odabrati najbolje ljude koji će biti u tom povjerenstvu i da će zaista štititi interese ekoloških proizvođača. Još nešto što je u ovoj Uredbi a ovom Uredbom i usvajanjem ovoga dakle na snazi više nisu niti svi pravilnici, oni bi se trebali novi pravilnici izraditi, oprostite ja se malo sa papirima motam ali evo ga tako je to kada su nam rasprave na brzaka. Ali htjela bih reći sljedeće. Da u Europskoj uniji je provedbeni akt, tj. detaljna pravila koja pokrivaju područje ekološke poljoprivredne proizvodnje Uredba 889/2008. i mene sada zanima kako ćemo mi to područje regulirati u Republici Hrvatskoj i da li smo se mi u stvarnosti pripremili za ovaj provedbeni akt koji je vezan uz ovu uredbu i zašto ga mi sada nismo onda imali. I još me samo zanima ništa zločesto ali mi ćemo naravno u HDZ-u pa tko ne bi podržao ovakav jedan zakon zaista. I navijamo, zanima me zašto u planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu koji je donesen na sjednici 8. veljače 2013. ova Uredba i ovo uopće nije navedeno. Pa evo ga, ja molim za ubuduće da se malo preciznije i malo detaljnije o svemu izvijesti. Da se vidi što se treba vezati na ovu Uredbu jer mi ovo sada donosimo a kako ćemo provoditi, ne znamo, to je ono što smatram da nije dobro. Hvala vam lijepo i mi ćemo ovo podržati. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje replikom ustaje poštovani kolega Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice Sumrak pa evo vi ste u svojoj raspravi spomenuli Povjerenstvo za ekološku proizvodnju i akcijski plan po pitanju ekološke proizvodnje. I vi kao i ja dobro znamo što znači ekološka proizvodnja, koje su njezine vrijednosti i ono što nedostaje ekološkoj proizvodnji. Ono što što niste dovoljno naglasili u svojoj raspravi a ja mislim da je bilo potrebno iako se u najvećem dijelu slažem s vama da treba šira društvena javnost više popularizirati ekološku proizvodnju, da treba više govoriti o njezinoj vrijednosti a pogotovo što ekološka proizvodnja u Republici Hrvatskoj još uvijek je po cijenama puno prihvatljivija nego u zapadnoeuropskim državama. Ono što je bitno a mislim da nije ni kolega Baranović a ni vi niste naglasili da je itekako bitno i važno Povjerenstvo za ekološku proizvodnju koje ima nekoliko važnih funkcija od promicanja, unaprjeđenja, praćenja, savjeta, stručnih mišljenja. I ja vjerujem uz kvalitetan odabir ekološkog povjerenstva da rezultati ekološkoj proizvodnji uz uvjete da se prihvate ova pravila o popularizaciji i važnosti ekološke proizvodnje u održivosti kompletne poljoprivredne proizvodnje itekako bitna. Meni je drago da se i vi slažete da prihvaćamo ovakav prijedlog. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala vam kolega Baranović, ja zaista to u svojoj raspravi imam napisano na jedno 5 strana i možda ono što je jako važno nisam rekla, ali ono što zaista smatram to je da su potrošači ovo što i vi govorite, sve više zainteresirani. Zašto su zainteresirani, zato što smo sve više osviješteni i briga za naše zdravlje i zdravlje naše djece nam je zaista u interesu i naši u Hrvatskoj potrošači sve više i posežu za ekološkim proizvodima s tim da zaista to povjerenje između ekološkog proizvođača i potrošača mora postojati, a to je upravo da taj potrošač bude siguran u certificiranje proizvoda, bude siguran u ovu eko oznaku koja sad dobiva još jedan dodatni znak E, znači EU, da je proizvod podrijetlom iz zemlje članice Europske unije, izvan zemlje članice ili je djelomično u članici, a jednim dijelom izvan članice može biti, ali ako je to iz treće zemlje jednako certificiran proizvod ekološke proizvodnje. I mislim da ste i vi dotaknuli da ovdje nije dovoljno ovako dvije rasprave ispred kluba i jedna replika da bi se u stvarnosti reklo sve ono zbog čega je i u turizmu važna ekološka poljoprivreda, ali i očuvanju i održivom razvoju, očuvanju i dobre klime i zdrave zemlje, a i zdravih ljudi. Hvala lijepo. Vezano ja ću ponovit još jedanput, vezano za isplatu i vezano za ekološku proizvodnju. Zahtjevi za ekološku proizvodnju su podneseni do 15.5. ove godine po starom zakonu koji je bio na snazi i bit će isplaćeni iz nacionalnog proračuna. Radi se o još jednoj uskladbi s unije, a to je da će od iduće godine ekološka proizvodnja biti financirana kroz drugi fond koji se zove AFRD, odnosno program namijenjen za ruralni razvoj i upravo iz tog razloga krenuli smo ranije. Povjerenstvo koje ima članove od proizvođača ekološke proizvodnje, od predstavnika županija, od nadležnih institucija, instituta i fakulteta, povjerenstvo je formirano na dvije razine upravo iz razloga da se s obzirom na značaj ekološke proizvodnje pripreme dobri podzakonski akti. Planiramo i pripremiti vodiče za ekološku proizvodnju za pojedine sektore kako bi se što kvalitetnije pripremili za iduću godinu kada bi podnijeli zahtjeve mi se nadamo u sklopu programa ruralnog razvoja. Tako da sve aktivnosti Ministarstvo provodi na vrijeme, sve aktivnosti koordiniramo i sa proizvođačima i sa županijama i sa jedinicama lokalne samouprave i sa nadležnim institucijama. Zahvaljujem na podršci i ovom prigodom bi samo još jedanput istaknula evo poljoprivrednim proizvođačima da je u ekološkoj proizvodnji budućnost, da je iznos potpore izuzetno jer uz osnovno plaćanje za višegodišnje nasade dobiva se 4000 kn po hektaru, a za ostale biljke još dodatnih 2500, znači ako se tim bave. Naravno imaju … tijekom cijele godine, ali proizvodnja i prodaja im je osigurana i plasman na tržištu kao što ste i sami rekli je izuzetno dobar jer potrošači su sve više svjesni zdrave hrane i okoline u kojoj živimo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem zamjenici ministra. Zaključujem raspravu.